маніпулятивна, неправдива атака, в тому числі інформаційна. Цю атаку здійснюють ті люди, які за 5 років не спромоглися довести ефективність антикорупційної реформи; ті люди, які створювали, які були ідеологами створення НАЗК, НАБУ, і яким би зараз треба було відповідати за те, що корупція в Україні лише збільшується, а не зменшується, що жоден посадовець високого рівня не притягнутий до відповідальності, що механізм декларування запрацював з третього разу, що на сьогоднішній день ефективні механізми притягнення корупціонерів, вони є, але вони не застосовуються. Замість цього, звичайно, легше за все звинуватити Конституційний Суд. А хто заважав цим борцям з корупцією боротись з корупцією всі 5 років існування НАЗК і НАБУ? Ніхто. Їм заважала некомпетентність, їм заважала непрофесійність. Їм заважало те, що вони, замість кропіткої щоденної роботи, лише виголошують гасла з екранів телебачення. Але вони майстри в організації інформаційних провокацій, маніпулятивних провокацій, і саме цей інструмент вони використовують. До речі, легковажне ставлення парламенту до ключової засадничої державної інституції, такої як Конституційний Суд, ми можемо бачити сьогодні в сесійній залі. В залі нема людей. Депутати займаються своїми справами. Немає достатньої кількості людей, народних депутатів, для голосування. Народні депутати займаються своїми справами. Нікого не цікавлять кандидатури до складу Конституційного Суду. При всій повазі до моїх колег, я переконаний, що мало хто дивився біографії і матеріали цих людей для того, щоб їх оцінити. Це є абсолютно неправильним і неприпустимим з державницької точки зору, з точки зору побудови незалежних судових інституцій. Фракція "Батьківщина" має честь запропонувати парламенту кандидатуру пані Ольги Боднар-Петровської як кандидата на посаду судді Конституційного Суду. Знаючи її особисто багато років, хочу закликати весь склад парламенту проголосувати за кандидатуру пані Олі. Дякую. Шановні колеги, насправді українське суспільство, напевно, повністю заплутане нашою непослідовністю стосовно вирішення кризи в Конституційному Суді України. То ми закликаємо зупинити зараз цей шалений принтер, який може скасувати всі початі реформи, аргументуючи це тим, що, ймовірно, в Конституційному Суді, за словами Секретаря Ради національної безпеки та оборони, діє проросійська група, яка, ймовірно, дуже скоро зможе скасувати навіть Декларацію про незалежність, і відповідно нам би логічно було би блокувати, то відповідно форсуємо прийняття нових суддів, які розблоковують роботу цього органу. Вчора представники більшості, багато хто вітав позицію чотирьох суддів, які не долучилися до руйнації антикорупційної інфраструктури, і вітали те, що вони припинили роботу в Конституційному Суді, знизивши кворум нижче 12 осіб, 12 осіб, тобто 11 осіб, що дало змогу заблокувати тимчасово роботу цього суду. Сьогодні ми знову поновлюємо його роботу. Це просто мега дивно. Тому насправді закликаю вас виконати пропозицію Президента України Зеленського - і зупинити зараз розгляд цих питань до моменту, поки не буде впроваджена конкурсна процедура, як це вимагає стаття 148 Конституції України. Власне, впровадження системи, яка зараз працює в Вищому антикорупційному суді, і ініціатива така вже зареєстрована представниками проукраїнської опозиції, дозволить обрати достойних і проконтролювати цей процес за участі міжнародних експертів як додаткового фільтру. Це, власне, і треба робити. Якщо ж обирати зараз, то, звісно, треба дивитися ті кандидатури, які точно погодяться не приступати до роботи, поки ми не проведемо повернення функцій Національному агентству з запобігання корупції, і тоді розблокуємо роботу Конституційного Суду, а в ідеалі і встигнемо вдосконалити ці процедури. Тому дуже-дуже закликаю: подумайте, дійте послідовно, голосуйте лише за тих, хто не буде приймати участь у фактично руйнації нашого євроінтеграційного напрямку. А найкраще – давайте спочатку впровадимо адекватний, не політичний конкурс за участі міжнародних експертів, а тоді повернемося до цього питання. Зрештою, ви його гальмували більше 7 місяців. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шахов Сергій Володимирович.

Шановні колеги, алілуя! Півтора роки не пройшло, як ми зараз доукомплектовуємо Конституційний Суд. Це дуже добре, тому що сьогодні держава тримається на трьох китах – це законодавча, виконавча, судова влада. А три кити сьогодні тримаються на Конституції, 6 статті, і на Конституції тримається взагалі все. Ми будемо сьогодні підтримувати цю ініціативу, і треба долати конституційну кризу, яка склалася в нашій країні, а головне, треба долати соціальну кризу, яка сьогодні йде в нашій державі разом з епідемією. Наближається зима, люди сьогодні знаходяться в скруті, в голоді, в холоді. Скільки можна заявляти з цієї трибуни, що в Луганській області на Донбасі сьогодні найскрутніша ситуація?! Зруйновано 500 будинків, 500 сімей залишилися на вулиці. Ніким і нічим не підтримуються ці люди, бідкуються, нема чим нагодувати дітей. Влада начхала сьогодні на людей, які їх обирали. Ні однієї дощечки не дали для того, щоб щось почало відбудовуватись. Куди котиться наша держава? Спочатку треба розбудовувати суспільство і думати про людей. Півтора роки не пройшло, як доукомплектація практично того органу, який… інституція провинна сьогодні дбати про Конституцію. Всі граються в політику. Вистачить гратися! Треба сьогодні все ж таки думати про людей. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра".

Доброго дня, шановні колеги! Я хочу почати з того, що сьогодні 33-й день народження Конституційного Суду України, і він в Європі був 33-й суд. Це вже далекі на сьогоднішній день роки, коли у нас було становлення конституційної юрисдикції. І становилась вона на ці ще слабкі ноги як раз в той час, коли у нас розбудовувалась, був початок розбудови незалежної правової держави, як це було заявлено і написано в статті 1 Конституції України. Що таке Конституційний Суд? Дуже прикро мені сьогодні було чути, що десь народні депутати крайні десь там, ми там крайні, крайні десь там… Колись Гройсман називав, що ми "на гальорці", це нехай буде на совісті у Гройсмана. Ми країні від народу, який стоїть отам, я кажу, і це крило, і це крило. Але питання про те, що заблокували роботу Конституційного Суду. Шановні колеги, так склалося вжиття, що я був і є автором Закону про Конституційний Суд, і так склалося вжитті, що ми перші прийняли присягу і ми його побудували. Спасибі платникам податків, які створили інституцію по контролю за дотриманням Конституції органами виконавчої та законодавчої влади громадянами. Я хотів би, щоб те питання, яке на сьогоднішній день у нас розглядається, проходило саме у фарватері правового розуміння і конституційного розуміння про те, що ми стоїмо сьогодні під великою загрозою наявності у нас не правового нігілізму, а наявності конституційного нігілізму, коли топчуться по Конституції, коли не виконуються приписи Конституції. А це ж і є не що інше, як конституційний кризис. Це становиться і по диспозиції кримінальних норм це є реальною загрозою розпаду держави. Я хотів би, щоб люди це зрозуміли. І коли ми сьогодні будемо обирати, і те, щоб кожна фракція чи хто запропонував кандидатури, то ми виходили з того, що Конституційний Суд, єдиний і діючий на принципах контролю за Конституцією, має право на існування без втручання будь-яких інших гілок влади. Шановні колеги, прошу вирішити. Та кандидатура, яка запропонована від нашої політичної сили, має… Шановні колеги, шановне українське суспільство! Ми розуміємо, що останні події навколо Конституційного Суду спричинили те, що ми сьогодні у Верховній Раді України розглядаємо питання доукомплектування двох членів Конституційного Суду України, питання, яке вже рік часу чекає рішення парламенту України. Але ми хочемо сказати наступне, що замах на легітимність Конституційного Суду ми розцінюємо як замах, в певному розумінні, на саму Конституцію України. Що ми бачимо сьогодні? настрої суспільства, ми бачимо низький рівень державного управління, яке позначилося на якості наших законів, які ми приймаємо, які потім треба трактувати на відповідність Конституції України. Ми бачимо жорстку економічну кризу, яку уряд практично не контролює, як і не контролює ситуацію із пандемією. І коли ми не поважатимемо і порушуємо Конституцію України, у нас, друзі, перефразовуючи слова Булгакова, чи професора Преображенського, у нас почнеться криза. Тільки криза у мізках. І почнеться диктатура або безвідповідальність усіх гілок влади і безкарність чиновників. І тому повага до Конституційного Суду як єдиної інституції, що може трактувати Конституцію України, має бути в основі сьогодні стабільної ситуації в країні. Тому ми переконані, друзі, що антикорупційне законодавство повинно працювати в країні, має бути відповідальність за незаконне збагачення і доступ до реєстру декларацій. Ми розуміємо, колеги, що питання незаконного збагачення торкається всього політичного класу. Одних тільки депутатів усіх рад у нас 43 тисячі, з них депутатів сільських і селищних рад - 25 тисяч, і всі вони – декларанти. І в нас є каста закритих декларантів – це співробітники СБУ, працівники військової прокуратури, яких декларації суспільство не бачить. І в нас є орган виконавчої влади – НАЗК. Ніхто ж не буде піддавати сумніву, що це орган виконавчої влади і що він суб'єктивно тлумачить наявність чи відсутність злочину у поданих деклараціях? Десятки і сотні сільських депутатів, які через невчасно подану декларацію стали жертвами статті 366 карного кодексу, як правило, банально через проблеми з доступом до Інтернету, що завадило депутату сільради вчасно подати декларацію. Але тут як тут НАЗК порушує справи, власне, за статтею 366. І саме на сьогодні ми маємо аж 35 покарань по цій статті, і більшість покараних – це депутати сільрад. Така вражаюча боротьба із топ-корупцією в країні. Їх засуджували до року позбавлення або до 150 годин відповідно громадських робіт і тому подібне. Друзі, нам треба поважати незалежність Конституційного Суду. Ця інституція сьогодні не може зазнавати упереджених тисків з боку НАЗК, Офісу Президента, окремих депутатів, громадських активістів. Насамперед повага до Конституції має бути. У нас не конституційна криза - у нас криза в мізках, у владних кабінетах, де дивляться на Конституцію, як на річ в собі, яку можна зухвало порушувати. Ми цього не повинні з вами допустити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатів, народних депутатів України. Регламент – до 6 хвилин.

Власенко Сергій Володимирович. Дякую, шановний пане Голово. На жаль, останні дні з цієї трибуни звучать абсолютно неприпустимі заклики, на кшталт блокування роботи Конституційного Суду, невідвідання суддями засідань Конституційного Суду, що є абсолютно, абсолютно неприпустимим. До речі, я хочу нагадати шановним колегам, які не знають, що існує і кримінальна відповідальність за невиконання рішень судових, в тому числі окрема частина цієї статті говорить про невиконання рішення Конституційного Суду. Я думаю, що ми обираємо сьогодні суддів Конституційного Суду не для того, щоб вони блокували роботу, не для того, щоб вони чекали чогось від когось, а для того, щоб той кандидат або та кандидатка, яка буде обрана, могла би увійти в Конституційний Суд і розпочати роботу по захисту української Конституції в той період, коли на цю Конституцію здійснюються напади або зазіхання. Давайте чесно скажемо один одному: ця сесійна зала за період з 14-го року по сьогоднішній день прийняла багато ідеологічно правильних законів, але законів, в яких є антиконституційні речі, які треба виправляти. І задача Верховної Ради, для того щоб відновити довіру до Конституції, щоб відновити довіру до конституційного ладу, не лише обрати суддю Конституційного Суду, а і виправити ті помилки, які, свідомо або несвідомо, були включені в необхідні країні законопроекти. Можливо, з метою, щоби ці ідеологічні бомби вибухали, і щоб можна було використовувати ці бомби для відволікання уваги від повного провалу України в боротьбі з корупцією, зокрема. Тому я ще раз хочу підкреслити, що "Батьківщина" висунула свого кандидата. Наш кандидат – Оля Боднар-Петровська. Я прошу сесійну залу в рейтинговому голосуванні підтримати цього кандидата. Але я би хотів сказати ще одну річ. Нас закликали сьогодні проголосувати законопроект, який внесено сьогодні для того, щоб змінити процедуру обрання суддів Конституційного Суду. Скажіть, будь ласка, а чим це відрізняється своїм підходом від пропозицій Зеленського розігнати Конституційний Суд? Нічим. Тому що це такий самий більшовизм, це таке саме нехтування базовими принципами юриспруденції, верховенства права і українським законодавством. Тому я прошу всіх дуже ретельно і обережно ставитися до всіх державних інституцій, і у тому числі до Конституційного Суду, а сьогодні проголосувати і обрати суддю Конституційного Суду. Дякую. Дякую. Шановні колеги, шановний головуючий, ми зараз віддаємо данину нашому обв'язку перед Конституцією України і перед українським народом. На жаль, так сталося, що ми рік майже не призначаємо по своїй квоті, по квоті Верховної Ради України, наших, підкреслюю, наших представників Верховної Ради України в Конституційному Суді. І, безумовно, ми маємо це виправити, особливо сьогодні це питання стало найбільш актуальним. Сьогодні я мав можливість висловити увагу і повагу кожному кандидату, який зараз знаходиться в ложі гостей і буде представляти свою програму, представляти себе і своє бачення. Ця повага і до них особисто, і, безумовно, до тих людей, які підтримали ті політичні сили, які підтримали політичні партії, які зараз мають право пропонувати своїх кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду. Наша політична сила на парламентських виборах отримала другу в національно вимірі підтримку громадян України. Тому абсолютно логічно, що наша політична сила представила вам одного з кращих із наших представників – Юрія Павленка, якого я знаю багато-багато років. Його щирість, відкритість, принциповість, і об'єктивність, і людяність – це ті характеристики, які сьогодні відрізняють його від класичних політиків. Тому ми і взяли на себе відповідальність запропонувати саме його під час розгляду питання призначення на на посаду суддів Конституційного Суду від політичних фракцій. Я ще раз підкреслюю свою глибоку повагу до вибору кожного українця, який проголосував за моїх колег - народних депутатів України, які сьогодні сформовані у фракції і мають конституційне право пропонувати свої кандидатури на вільні посади суддів Конституційного Суду. Я закликаю вас відійти від політичної заангажованості, відійти від принципу політичного протистояння, а виходити із принципу справедливості, прозорості, об'єктивності, поваги до кожного виборця, до кожного громадянина України, незалежно від того, чи він проголосував за вашу політичну силу, чи підтримав інших. Тому що це і є наші громадяни, це є український народ, і це може об'єднати сьогодні... Відповідно до статті 208 прим.4 Регламенту Верховної Ради України відбір на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється Верховною Радою України відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо. А після цього людина, яка набере найбільшу кількість голосів, повинна бути затверджена рішенням Верховної Ради України та набрати більше ніж 226 голосів. Павленко – про конфлікт інтересів. Переходимо до рейтингового голосування в алфавітному порядку по кожному кандидату окремо. Я буду називати прізвище, ім'я, по батькові кандидата, а ви визначаєтесь щодо підтримки того чи іншого кандидата на цю посаду. Кандидат номер один – Боднар-Петровська Ольга Борисівна. Прошу голосувати.

За-126 Денисенко Наталія Миколаївна. Прошу голосувати. За-38 Павленко Юрій Олексійович. Прошу голосувати.

За – 150. 154, вибачте. Сірий Микола Іванович. Прошу голосувати.

Зараз переходимо до остаточного голосування. Відповідно до статті 208 прим.4 Регламенту Верховної Ради України ставиться на голосування кандидат, який за підсумками рейтингового голосування отримав найбільшу кількість голосів народних депутатів України. Відповідно до статті 85, 148 Конституції України, статті 208 прим.4 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування питання про призначення суддею Конституційного Суду України Павленка Юрія Олексійовича. Він набрав в попередньому голосуванні 154 голоси підтримки. Готові голосувати? Прошу визначатись та голосувати. За-100 Рішення не прийнято. Відповідно до частини десятої статті 208 прим.4 Регламенту Верховної Ради… Почекайте, я чую! …Верховної Ради України прошу профільний комітет підготувати проведення повторного конкурсу на посаду судді Конституційного Суду України. Покажіть, будь ласка, по фракціям результати остаточного голосування. Ще раз дякую. Шановні колеги, в нас залишилося 3 хвилини до початку "Різного", до початку, вибачте, зачитування запитів. Будь ласка, не розходьтесь, ще 2 запити направляються до Президента України. Вони повинні бути підтримані Верховною Радою України або не підтримані. ГОЛОВУЮЧА. Дякую, Дмитро Олександрович. Шановні народні депутати, отже, до нас надійшло 2 депутатських запити до Президента України. Тому я попрошу... Ви пам'ятаєте, що нам треба голосувати їх в залі. Тому ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Дмитра Костюка до Президента України щодо відновлення роботи Новоград-Волинського військового шпиталю та створення на його базі реабілітаційного центру. Прошу підготуватись до голосування. Прошу голосувати. За-289 Рішення прийнято. Колеги, ставиться на голосування рішення про направлення попереднього підтриманого депутатського запиту до Президента України. Прошу підготуватись до голосування і голосувати.

За-286 Рішення прийнято. Дякую. І, шановні колеги, ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Ростислава Тістика до Президента України щодо нагородження Орденом "За заслуги" III ступеня Блаженнішого Святослава. Прошу підготуватись до голосування і голосувати. Прошу підтримати цей запит. За-274 Рішення прийнято. Колеги, ставиться на голосування рішення про направлення попереднього підтриманого депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати.

Дякую, шановні колеги. Всього для оголошення внесено 109 депутатських запитів. До Президента України – 2; до органів Верховної Ради – 1; до Кабінету Міністрів України – 62; до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування – до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності – 5 депутатських запитів. Отже, депутатські запити: Андрія Деркача до Прем'єр-міністра України про організацію проведення конкурсного відбору керівника Украероруху. Групи народних депутатів (Петьовки, Лунченка та інших. Всього 4 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо вирішення питання про погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками бюджетної сфери. Ольги Саладухи до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України щодо розробки Державної програми реформування системи фізичного виховання навчальних закладів різного рівня та нових стандартів спортивно-оздоровчої інфраструктури навчальних закладів. Сергія Демченка до Голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо ремонту доріг у Дніпропетровській області. Сергія Демченка до міністра захисту довкілля та природних ресурсів України щодо анулювання висновку з оцінки впливу на довкілля планової діяльності ТОВ "БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО" від 3 квітня 2020 року. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Міністерства охорони здоров'я України про вжиття дієвих заходів для надання мешканцю села Карналіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, малолітньому Анатолію Руссу невідкладної безкоштовної медичної допомоги. Богдана Торохтія до Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо стану додержання законодавства з питань безоплатного надання та приватизації земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній власності. Богдана Торохтія до начальника Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області стосовно стану додержання законодавства з питань безоплатного надання та приватизації земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній власності. Тимофійчука до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів на придбання штучного покриття для спортивного майданчика у селі Тулова, Снятинського району Івано-Франківської області. Володимира Тимофійчука до міністра культури та інформаційної політики України щодо запуску трансляції цифрового телевізійного сигналу формату DVB-T2. Олександра Куницького до голови Київської міської державної адміністрації щодо надання інформації, про перелік існуючих паркувальних майданчиків в місті Києві та надання роз'яснень з приводу законності обмеження кола осіб, які мають право ними користуватись з боку власників кафе, офісів та інших господарюючих суб'єктів, біля яких знаходяться такі паркувальні майданчики комунальної власності міста Києва. Олександра Куницького до голови Державної екологічної інспекції України щодо проведення позапланових перевірок на підприємствах міста Запоріжжя та проведення моніторингу стану повітря міста, вжиття інших заходів згідно із компетенцією у зв'язку із значним погіршенням екологічного стану, що становить загрозу життю і здоров'ю людей. Олександра Куницького до міністра інфраструктури України щодо необхідності впровадження систем моніторингу витрат пального локомотивами Укрзалізниці з метою припинення розкрадання дизельного палива та викриття корупційних схем на залізниці по перевезенню вантажів без укладання відповідних договорів на перевезення. Михайла Цимбалюка до Прем'єр-міністра України про виконання рішення Конституційного Суду України щодо відновлення пільг чорнобильцям. Михайла Цимбалюка до Прем'єр-міністра України щодо фінансування у 2020-2021 роках створення робочих місць в сільській місцевості. Групи народних депутатів (Криворучкіної, Корявченкова, Захарченка) до міністра соціальної політики України, Криворізького міського голови щодо необхідності забезпечення права громадян на соціальний захист. Групи народних депутатів (Криворучкіної, Корявченкова, Захарченка) до Прем'єр-міністра України щодо необхідності усунення дискримінації у пенсійному забезпеченні громадян, безпосередньо зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах. Олега Колєва до Одеського міського голови щодо проведення обстеження технічного стану дитячих майданчиків у місті Одесі. Олега Колєва до міністра внутрішніх справ України щодо захисту інтересів мешканців Житлового комплексу "Уютний" по вулиці Михайла Грушевського, 39/1, міста Одеси. Групи народних депутатів (Шинкаренка, Ткаченка, Славицької) до Кабінету Міністрів України про необхідність всебічного розгляду звернень громадян щодо неналежного надання житлово-комунальних послуг. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Кабінету Міністрів України щодо створення спортивного реабілітаційного центру у місті Білгород-Дністровський Одеської області для людей з ураженням опорно-рухового апарату. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Кабінету Міністрів України щодо необхідності затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Міністерства охорони здоров'я України щодо вжиття дієвих заходів для забезпечення Кілійського центру медико-санітарної допомоги медичним обладнанням та виробами у зв'язку з протидією пандемії спричиненої COVID -19. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка) до Міністерства охорони здоров'я України щодо вжиття дієвих заходів для надання мешканці міста Кілія неповнолітній Анні Суховій невідкладної безкоштовної медичної допомоги. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Кабінету Міністрів України стосовно вжиття дієвих заходів для забезпечення фінансування робіт пов'язаних із завершенням реконструкції майнового комплексу стадіону "Колос" у місті Татарбунари. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Міністерства юстиції України щодо вжиття дієвих заходів для належного виконання судового рішення про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення фінансування робіт з газифікації населених пунктів Арцизького, Саратського, Татарбунарського та Кілійського районів Одеської області. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання додаткового виділення з Державного бюджету України коштів медичної субвенції для забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет. Андрія Деркача до Прем'єр-міністра України про вжиття невідкладних заходів реагування для забезпечення виплати заборгованості із заробітної плати працівникам Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. Андрія Деркача до Голови Верховної Ради України про питання розробки "Комунікаційної стратегії Верховної Ради України". Сергія Мінька до Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо необґрунтованого тарифу на розподіл природного газу для ПрАТ "Мелітопольгаз". Михайла Бондаря до начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України щодо погодження передпроектних пропозицій влаштування автобусної зупинки в селі Банюнин Кам'янка-Бузького району Львівської області. Михайла Бондаря до начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області щодо вирішення проблеми ремонту Церкви Собору Пресвятої Богородиці в селі Батятичі Кам'янка-Бузького району Львівської області. Олександра Бакумова до міністра внутрішніх справ України, Прем'єр-міністра України щодо питання підвищення посадових окладів курсантів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських. Валерія Зуба до виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань про вжиття невідкладних заходів щодо розслідування фактів вчинення в.о. начальника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України Неговєловим Р.О. злочину. Соломії Бобровської до Генерального прокурора щодо ефективного процесуального керівництва у кримінальному провадженні внесеного до ЄДРД №42020040000000156. Юлії Світличної до Голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо ремонту автомобільної дороги Р-79 Сахновщина-Ізюм-Куп'янськ-контрольно-пропускного пункту "Піски". Юлії Світличної до Міністерства інфраструктури України щодо недопущення реорганізації та ліквідації "Локомотивного депо "Лозова" Лозівського району Харківської області. Ігоря Колихаєва до Прем'єр-міністра України щодо вирішення проблеми незаконного нарахування заборгованості побутовим споживачам, які використовували газ без лічильників. Ігоря Колихаєва до міністра захисту довкілля та природних ресурсів України стосовно внесення змін до Положення про Національний природний парк "Олешківські піски". Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України щодо необхідності невідкладного вирішення кризових питань у вугільній галузі Волинської області. Ігоря Гузя до міністра захисту довкілля та природних ресурсів України щодо створення Національного природного парку "Західне Побужжя" на території західної частини Волинської області. Михайла Крячка та Романа Сохи до Генерального прокурора про підтримання публічного обвинувачення та організацію і процесуальне керівництво досудовими розслідуваннями відносно Пономарьова О. Михайла Крячка та Романа Сохи до Генерального прокурора про підтримання публічного обвинувачення та організацію і процесуальне керівництво досудовими розслідуваннями відносно колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Бриля К.І. Михайла Крячка та Романа Сохи до Генерального прокурора про безпідставність закриття низки кримінальних проваджень, необхідності їх поновлення та здійснення повного та всебічного розслідування. Михайла Крячка та Романа Сохи до Генерального прокурора про протиправні дії з ЄРДР представниками прокуратури та кримінальні правопорушення Федорова І.С. (повторно). Ігоря Негулевського до виконувача обов'язків директора Державного підприємства "Одеський морський торговельний порт" щодо надання інформації. Тетяни Грищенко до Прем'єр-міністра України щодо встановлення економічно-обґрунтованого тарифу на оплату послуг з транспортування та розподілу природного газу. Романа Грищука до тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки України щодо прозорості та публічності використання видатків у сфері освіти. Романа Грищука до тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки України щодо фінансування підготовки проектно-кошторисної документації капітального ремонту стадіону Романа Грищука до голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації щодо реалізації об'єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету. Романа Грищука до тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки України щодо реорганізації Державного центру інноваційних біотехнологій. Соломії Бобровської до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо розгляду РНБО застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно Інституту ядерних досліджень Російської академії наук. Тараса Батенка та Ірини Констанкевич до міністра охорони здоров'я України, голови Волинської обласної державної адміністрації щодо забезпечення КНП "Любешівська ЦРЛ" апаратами ШВЛ та кисневими концентраторами для лікування хворих на Віктора М'ялика до Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури України, міністра внутрішніх справ України, голови Рівненської обласної державної адміністрації, голови Державного агентства автомобільних доріг України, начальника Головного управління Національної поліції в Рівненській області, Генерального прокурора щодо неналежної якості ремонту автомобільної дороги державного значення Т-18-08 Зарічне - Борове - Стара Рафалівка - Полиці Вараського району Рівненської області. Оксани Савчук до міністра внутрішніх справ України щодо належного реагування на порушення прав власників гаражного кооперативу "Соколи" у Івано-Франківській та можливого його рейдерського захоплення. Павла Мельника до міністра молоді та спорту України, голови Приморської районної державної адміністрації Запорізької області, голови Приморської міської ради, голови Запорізької обласної державної адміністрації, Президента Української асоціації футболу голови комітету стратегічного розвитку футболу Української асоціації футболу щодо надання підтримки та здійснення дієвих заходів для отримання бюджетного фінансування проекту реконструкції стадіону "Олімпієць" (місто Приморськ, Запорізька область) для створення регіонального центру розвитку футболу. Павла Мельника до міністра охорони здоров'я України щодо розгляду питання про надання відповідного висновку стосовно необхідності надання права вагітним жінкам, за бажанням останніх, у зв'язку із значними ризиками, що несе коронавірусна хвороба (COVID-19) здоров'ю та життю майбутньої матері та дитини, на перехід на дистанційну (надомну) форму роботи у період дії карантину. Павла Мельника до міністра культури та інформаційної політики України, віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України, голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голови Запорізької обласної державної адміністрації щодо відсутності здійснення дієвих заходів реагування по вирішенню проблеми низького покриття ефірним сигналом Т2 у м.Токмак, Приморськ, а також у населених пунктах Михайлівського, Якимівського, Приазовського, Веселівського районів Запорізької області, а у деяких населених пунктах цих районів повної відсутності покриття цим ефірним сигналом. Володимира Ар'єва до виконувача обов'язків директора Державного бюро розслідувань, Генерального прокурора щодо кричущих порушень земельного законодавства, фальсифікації договорів оренди землі, неналежного розпаювання земель колективної власності, передачі земель колективної власності підставним особам та інших порушень, які системно відбуваються в Улашанівській ОТГ Славутського району Хмельницької області. Юрія Павленка до голови Рахункової палати, голови Державної аудиторської служби України, виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо вжиття заходів у зв'язку з можливими порушеннями законодавства посадовими особами Національного агентства України з питань державної служби, Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства автомобільних доріг України. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України про незадоволення відповіддю Міністерства соціальної політики на депутатський запит "Про невідкладні заходи з забезпечення виконання місцевими органами влади функцій з дотримання та захисту прав дитини". Геннадія Вацака до Прем'єр-міністра України, міністра закордонних справ України, міністра інфраструктури України, міністра юстиції України, голови Державної прикордонної служби України, голови Державного агентства автомобільних доріг України про будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць. Геннадія Вацака до Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства фінансів України щодо необхідності розвитку сільських територій та державної підтримки сільського населення. Неллі Яковлєвої до міністра охорони здоров'я України, тимчасово виконуючого обов'язки голови Національної служби здоров'я України стосовно врегулювання ситуації з виділенням додаткових пакетів медичних послуг щодо COVID-19 в КНП "Світлодарська багатопрофільна міська лікарня планового лікування Бахмутської районної ради". Анатолія Остапенка до Генерального прокурора щодо незаконного користування земельними ділянками. Сергія Євтушка до Генерального директора Акціонерного товариства "Укрпошта" щодо недопущення запланованого закриття відділення поштового зв'язку у мікрорайоні міста Сарни Рівненської області. Групи народних депутатів (Євтушка, Івченка та інших) до виконувача обов'язків директора Державного бюро розслідувань щодо протиправних дій Сарненського міського голови Світлани Усик. Олександра Аліксійчука до Прем'єр-міністра України, міністра охорони здоров'я України, тимчасово виконуючого обов'язки голови Національної служби здоров'я України щодо забезпечення населення Здолбунівського району Рівненської області медичними послугами на 2021 рік. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо пропозицій "Опозиційної платформи - За життя" до проекту Державного бюджету на 2021. Ігоря Абрамовича до міністра юстиції України, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, виконуючого обов’язки генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" щодо захисту конституційного права працівників Харківського державного авіаційного виробничого підприємства на оплату праці. Марії Мезенцевої до Прем'єр-міністра України стосовно кризового стану комунального підприємства "Харківські теплові мережі", заборгованості із заробітної плати та необхідності вжиття термінових заходів. останній запит на сьогодні. Від Романа Лозинського до голови Донецької обласної державної адміністрації щодо виплати заборгованості працівникам КП "Дружківка автоелектротранс".

Так, будь ласка, до слова запрошується Світлична Юлія Олександрівна.

Шановні колеги! Шановний український народе! Сьогодні хотіла би звернути вашу увагу на те, що відбувалося вранці у Верховній Раді. доповідь Прем’єр-міністра України, а також міністра охорони здоров'я, щодо ситуації в сфері медицини в Україні в цілому. Але хочу вам сказати, що деколи деякі відповіді міністра не відповідають дійсності і тому, що відбувається в регіонах і на місцях. Як приклад, це Харківська область. Ми також чули міністра охорони здоров'я, який розказував про стан медичної сфери, незадовільний стан медичної сфери в областях. Так, дійсно, в багатьох областях медичні заклади знаходяться в вкрай важкому стані, в деяких областях на гуманітарну сферу було приділено багато уваги: щодо стану, щодо поліпшення умов як перебування пацієнтів, так лікування лікарів. І не виключенням є Харківська область. До 2019 року ми робили пріоритетом розвиток медичної галузі і досягли певних результатів. Як приклад, рішення принципове було прийнято – будівництво нового онкологічного комплексу. Для тих, хто живе в місті Харкові та Харківській області слово "Померки" визиває дріж. Для тих, хто не знає що це таке, скажу. Це місцевість майже у центрі міста Харкова, в якій розташований онкологічний комплекс, який було розташовано декілька десятків років тому під лікування онкохворих. Деякі будівлі вже зношені вкрай, не можуть бути відбудовані, тому 2018 року будо прийнято принципове рішення щодо будівництва нового, сучасного онкологічного комплексу. Було проведено ряд робіт і виконано велику підготовчу і проектну роботу, на рік заплановано фінансування, і 2019 року велися роботи щодо зведення нового онкокомплексу. Але 2020 року всі роботи були припинені, жодної копійки з обласного бюджету не було виділено на нове фінансування. Ті фінанси або кошти, які було закладено в державному бюджеті, ще в 2019 році ми мали домовленості із Кабміном, вони не дали тих можливостей, щоб зводити онкоцентр в тих будівельних строках, які б дозволили до грудня 2021 року завершити всі будівельні роботи. Натомість ми отримуємо рік простою будівництва і маємо проблему із усіма онкохворими. В тому числі хотіла би наголосити на тому, що проведення подальших робіт з будівництва вкрай важливо для 80 тисяч онкохворих в області. як приклад, в Харківській області критична ситуація із COVID. І хочу наголосити увагу Кабінету Міністрів України: потрібно вам звертати безпосередньо увагу на регіони, ставити конкретні завдання і виконувати їх на місцях. Адже здається, що міністерство або Кабмін живе в якомусь… ГОЛОВУЮЧА. Шановні колеги, шановна президія. Звичайно, наразі переді мною, як і кожним із вас, стоїть вирішення нагальних питань, від яких залежить подальший розвиток України та доля кожного громадянина нашої з вами країни. Проте я буду використовувати можливість і продовжувати піднімати питання, від рішення котрих залежать умови жителів сотні тисяч дніпрян на моєму окрузі, а саме: зараз я говорю про минулі місцеві вибори у Дніпрі. Наразі я не беру на себе відповідальність міністра внутрішніх справ та юстиції, а виступаю представником мажоритарного округу, по котрому був обраний як народний депутат, проте сміливо можу казати про порушення норм прийнятого виборчого законодавства в Україні на останніх місцевих виборах у Дніпрі. Всі, я впевнений, хто, звичайно, цікавиться долею місцевих борів, а особливо Дніпра, гарно бачили, як у центральній районній у місті Дніпрі територіальній виборчій комісії під прикриттям трьох членів комісії ставилися плюсики в полях бюлетенів у приміщенні центральної районної у місті ради. Я звертаю увагу правоохоронних органів і хочу взяти під власний контроль хід використання встановлених чинним законодавством дій правоохоронних органів щодо даного правопорушення, яке занесено вже до ЄРДР. І я вимагаю конкретних дій від знов-таки правоохоронних органів та суду, випадки не доводити до логічного результату, то про які прозорі вибори на місцях ми з вами говоримо? Так і надалі будуть проходити вибори, і ми будемо бачити масштабні фальсифікації, крах місцевої влади. І це я вже детально не говорю про масштабний викуп голосів, викуп франшиз багатьох партій на місцях. Так, друзі, не робіть здивовані очі. Колеги, це колапс, колапс на місцевому рівні, і я знаю, про що говорю. Далі. Я буду говорити про Дніпро. Це мій округ та моє місто. Я не залишу осторонь проблеми, на котрі я звертаю увагу нинішньої місцевої влади, проте вкотре відморожено не бачить та не реагує на них. Саме відморожено, я не помиляюсь, адже іншим словом не відобразити поведінку і реакцію місцевої влади на мої звернення як саме народного депутата. Я гарно знаю проблеми свого округу та Дніпра взагалі, і тому вкотре звертаю увагу правоохоронних органів прокуратури: зверніть увагу на перебіг виборів в другому турі міського голови Дніпра. Я закликаю чинного міського голову Бориса Філатова почути мене, не дивлячись на його позицію, чи, можливо, це можна назвати неадекватною поведінкою, та прошу звернути увагу на думку дніпрян. Не тримайтесь за місцевий бюджет та крісло. Ваше крісло – це те, що ви самі сконструювали на презентації Центрального мосту, як ви з гордістю презентували Президенту України. Там вам і місце. Страждайте. Але це ваші слова, що крісло міського голови – це страждання. Тож, мабуть, настав час, коли посада… Дякуємо. Дякуємо вам за виступ. До слова запрошується Геннадій Касай, фракція "Слуга народу". Прошу, пане Геннадій. Шановні народні депутати, шановна президія, однією з основних засад внутрішньої та зовнішньої політики України є збереження навколишнього середовища. Це є життєво необхідним для існування людини. Вважаю, державна екологічна політика має бути спрямована не лише на вирішення існуючих екологічних проблем, а й на попередження їх виникнення. Запорізька область - одна з навантажених областей по промисловому потенціалу, зосереджена велика кількість підприємств чорної, кольорової металургії, теплоенергетики, атомної енергетики, хімії, машинобудування. Значна частина промислових підприємств розташована в центрі житлових забудов, що формує основне техногенне навантаження на життя наших громадян. На території Запорізької області розташовані: найбільша в Європі атомна електростанція, 168 промислових підприємств чорної і кольорової металургії, з них 21 підприємство металургійного комплексу. Крім того, істотну частку в забруднення атмосферного повітря міста вносить транзитний автотранспорт, що навіть не підлягає обліку. Стає нагальним систематичне спостереження за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Запоріжжя. Але відсутність встановлених форм та порядків щодо екологічної ситуації та рівня забруднення атмосферного повітря відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 14 серпня 2019 року за номером 827 блокує роботу в напрямку екологічної безпеки. Мною спрямовані відповідні запити до державних установ, що відповідають за екологічну безпеку. Чекаю на відповідь. Враховуючи вищенаведене, вважаю за потрібне: запровадити жорстокий контроль великих запорізьких підприємств, використання новітніх екологічно чистих та енергозберігаючих технологій, проведення моніторингу щодо випадків надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря та водойми, унеможливлення явища ерозії берегів та водойм в Запорізькій області. Дякую за увагу.

Дмитро Костюк, Житомирщина. Прошу своє звернення вважати зверненням до Міністерства охорони здоров'я, до міністра охорони здоров'я з приводу критичної ситуації, яка склалась із захворюваністю на COVID в об'єднаному Новоград-Волинському районі Житомирської області. Справа в чому. За планами МОЗ на весь Новоград-Волинський великий об'єднаний район, а це включає в себе три райони діючих: Новоград-Волинський, Баранівський та Ємільчинський – було визначено опорну лікарню, яка приймає хворих на COVID. Це Новоград-Волинська міська районна лікарня. Було визначено лікарню другої хвилі – Баранівську центральну районну лікарню і лікарню третьої хвилі – Ємільчинську. За планами Міністерства охорони здоров'я, при заповнені лікарні опорної мала би відкриватися для прийому хворих на коронавірус лікарня другої хвилі. На жаль, ці плани залишилися лише на папері. Опорна лікарня Новоград-Волинська заповнена, вже навіть переповнена більше ніж тиждень. Пацієнтів, хворих на COVID, банально немає, де розміщувати. Незабаром може виникнути ситуація, коли вони будуть просто розміщуватися в коридорах лікарні, тому що іншої можливості не буде. Ситуація катастрофічна, місто знаходиться в "червоній" зоні. І, на жаль, замісто того, щоб займатися справою і підготувати лікарню другої хвилі до відкриття, Міністерство охорони здоров'я, Житомирська ОДА нічого не зробила для цього протягом цілого року. Тому що, ми всі розуміли, і плани були підготовлені завчасно, потрібно було створювати і ліжко-місця, потрібно було займатися навчанням персоналу, підготовкою їх до роботи з COVID-хворими. Наприклад, в Баранівській лікарні катастрофічно не вистачає інфекціоністів, анестезіологів, хоча, ліжко-місця є. Замість цього хворих, нових хворих, які поступають з Ємільчинського і Баранівського районів, перевели в інші лікарні, навіть іншої області. Новоград-Волинська лікарня опорна, вона єдина на 100 кілометрів, в радіусі 100 кілометрів, яка приймає хворих на COVID. І всіх інших людей відправляють в іншу область, в інші райони, що, як ви розумієте, є абсолютно незручним, незручним, неприйнятним для хворих людей, для їх сімей, які зараз змушені, ну, виходити з того, що маємо. Я звертаюсь до Міністерства охорони здоров'я, щоб пошвидше підготували до лікування лікарні другої хвилі, відкрили їх, замість того щоб займатися дурницями: шукати палаци спорту, будинки культури, переобладнувати їх під лікарні, - потрібно відкрити самі лікарні. Лікарні є, їх просто не підготували. Інша проблема – це відсутність кисню, його просто немає. Немає де його закуповувати. Такі правила встановлені, що лікарні залишаються без кисню. І опорні лікарні, де багато хворих, вони змушені самі шукати вихід із проблем. І місцева ОДА нічого не робить для того, щоб допомогти. Дякую. Дякуємо. До слова запрошується Дмитро Чорний. Хто? Костянтин Касай, будь ласка. Передає слово йому Дмитро Чорний. Будь ласка, пане Костянтин. Шановні Руслан Олексійович та Олена Костянтинівна! Костянтин Касай, 149 виборчий округ. Колеги, нами і представниками різних фракцій та груп у Верховній Раді 4 листопада в першому читанні прийнято законопроект України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин. Хочу наголосити на важливості і необхідності прийняття зазначеного законопроекту в першому читанні та після доопрацювання в цілому. Хочу аргументувати, чому. До мене на окрузі (це Полтавська область) надходять скарги від голів ОТГ, місцевих жителів конкретно це Чутівський район, село Зеленківка, - що ряд дорожньо-будівельних компаній при будівництві автомобільних доріг облаштували на землях ОСГ незаконні кар'єри та добувають пісок та інші корисні копалини, які в подальшому використовують для будівництва автомобільних доріг. Випадки неконтрольованого будівництва корисних копалин набули катастрофічних розмірів на Полтавщині та фактично на всій території України. Звичайно, ми всі розуміємо, що стрімкий розвиток будівництва автомобільних доріг та інфраструктури в рази збільшив попит на пісок та сипучі матеріали. Частина тих робіт, які використовують пісок та суглинки, вони не контролюються державою та обраховуються сотнями мільйонів гривень. Зазначені кошти можна було направити на розвиток та підтримку ОТГ, у соціальну сфері, в медицину. Своїми діями ділки наносять збитки державі, наносять непоправні збитки екології Полтавщини. Ці явища в Полтавській області носять масовий характер. Разом з тим, хочу зазначити, що існують окремі проблемні питання, які виникають під час документування та розслідування фактів розкрадання піску. За даними результату аналізу кримінальних проваджень, більшість з них закривається, а осіб, які проводили документування злочинної діяльності ділків, самих притягують до відповідальності руками Офісу Президента та Державного бюро розслідувань. Тому існує реальна проблема у встановленні кримінальної відповідальності за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення. Крім цього, на практиці недостатньо ефективно здійснюється робота по притягненню збитків та пред'явленню претензій у питаннях самовільного користування надрами. Дякую за увагу. Доброго дня! Хочу звернутися з трибуни Верховної Ради до Міністерства соціальної політики та особисто міністра Лазебної щодо Постанови 586, яка була прийнята Кабміном за вашою ініціативою. Вчора в мене відбувся брифінг, де я наголосив про цю проблематику і звертався до вас. Батьки звернулися до мене, як до останньої надії, щоб відстояти їх права. Я хочу сказати, що народ обирав нас, а ми вас найняли на роботу, тож почуйте людей. Батьки подали в суд на вашу постанову, і це оцінка вашої діяльності. Від імені батьків дітей з особливими освітніми потребами як голова міжфракційного об'єднання "За права дітей з особливими освітніми потребами" ще раз до вас звертаюся. Хочу, щоб ви, шановні представники Мінсоцу, почули як ви довели до відчаю дітей з важкими нозологіями. Вимоги Постанови 586 зобов'язали батьків проходити складну процедуру комісії і збору документів для отримання дозволу на зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів спеціальної освіти. Батьки з різних куточків України масово пишуть, кілька кричущих прикладів. Мамі тотально незрячого сина, учня 7-го класу, Оксані Стрельбицькій, відмовили надати дозвіл на влаштування дитини до школи за місцем реєстрації. Вона поїхала до Харкова. У Харкові їй теж відмовили, тому що є ваша Постанова 586. Вона поїхала назад, і знову зіштовхнулася зі зверхнім ставленням до неї. Її зустріли зі словами, що їй роблять велику послугу, видаючи рішення, щоб її тотально незрячий син навчався в спеціальній школі і цілодобово міг там перебувати. З іншим випадком зіштовхнулася родина з Рубіжного, з Луганської області. Мамі тотально незрячого сина надали можливість навчатися у Харкові, але тільки у будні дні. Як можна возити дитину щотижня додому до Луганської області, якщо навіть потяги ходять не щодня? Натомість Мінсоц проблем в цьому зовсім не вбачає, а наполегливо продовжує нав'язувати інклюзію. Але не всі діти з важкими нозологіями зможуть до неї адаптуватися. Розуміючи це, ми з колегами-депутатами виступили проти цієї постанови, провели не одну нараду з Прем'єр-міністром України. Добре, що нас почули. Я хочу сказати, щоб коротко завершити. Шановні представники Мінсоцу, вирішуйте соціальні проблеми людей, а не перешкоджайте в їхньому житті. Дякую. Дякуємо. До слова запрошується Михайло Волинець, фракція "Батьківщина". Будь ласка, пане Михайле. Шановні українці, я сьогодні вранці намагався записатися під час "години запитань до Уряду". Але коли кілька десятків моїх колег одночасно нажимають кнопку, комп'ютер вибирає декілька людей. Тому зараз у мене є нагода виступити і оголосити про ті питання нагальні, які турбують десятки тисяч людей, які проживають у шахтарських містах і працюють на вугільних шахтах. Отже, заборгованість по заробітній платі на сьогодні складає 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Люди не можуть не тільки купити собі їжу і самі необхідні товари першої необхідності - вони не можуть купити ліки, оскільки зараз, наприклад, в місті Вугледарі Донецької області – це місто віднесене до "червоної" зони. Люди не можуть заплатити за комунальні платежі, не тільки в місті Вугледарі, а так само в Луганській області, на Львівщині. В місті Селидове і навколишніх населених пунктах їм відрізають електрику за це, відрізають газ. А потім, коли людина отримає частину своєї зарплати, вона змушена заплатити штраф за те, щоб їй під'єднали електрику, під'єднали газ. Це знущання над людьми, які дуже тяжко працюють. І, наприклад, заборгованість по заробітній платі, по "Селидіввугілля" в Донецькій області складає 280 мільйонів. Не сплачуються податки в місцеві бюджети і не відраховуються кошти в Пенсійний фонд і фонди соціального страхування, не наповнюється центральний бюджет. І, колеги, вдумайтесь, бюджетний комітет Верховної Ради міг би це питання вирішити ще на минулому тижні. І мав би підтримати ініціативу уряду і постанову уряду, щоб перерозподілити кошти, але цього не було зроблено. Запустили шахтарів по великому колу через законопроект 4119, за який проголосували лише у першому читанні, а наступний тиждень не сесійний, і лише через два тижні буде прийнятий, можливо, буде прийнятий закон за основу. Після цього ще має час підписати його спікер парламенту, потім – Президент, потім мають знайти кошти, здійснити розподіл, а потім через казначейство випустити гроші, а потім ще десь їх затримають у регіонах і прокрутять через банки. І це все за рахунок простих людей, які страждають, які обурені поведінкою не тільки органів влади, а моїх колег. Шановні, я із декількома депутатами, які знаємо цю проблему, намагалися вирішити. І прошу не сміятися декого, не сміятися, а з увагою поставитися до цих проблем шахтарів. І давайте зробимо все можливе для того, щоб допомогти людям і не знущатися над ними. Дякую. Дякуємо, пане Михайле. До слова запрошується Георгій Мазурашу, фракція "Слуга народу". Будь ласка, пане Георгію.

Георгій Мазурашу, "Слуга народу",Чернівецька область 203 округ. Я хотів би виступити зараз як представник Комітету з питань молоді і спорту Верховної Ради України про гучну ситуацію, яка має місце навколо Олімпійського коледжу імені Піддубного. У цьому контексті нас з колегою по комітету, нашим зірковим борцем Жаном Беленюком, звинувачують у тому, що ми нібито захищаємо інтереси теперішнього керівництва коледжу. Не раз про це говорив, і ще раз звертаю увагу на те, що ми виступаємо в інтересах спортивної сфери, а не керівництва коледжу, теперішнього, колишнього, майбутнього. Нам не цікаві прізвища, нам цікаві справи. як представник сфери фізкультури і спорту заявляю, що рішення, яке було ухвалено щодо реорганізації коледжу шляхом приєднання до Національного університету фізичного виховання і спорту, на моє переконання, є помилковим рішенням Кабінету Міністрів України. І тому ми виступаємо за те, щоби переглянути. Воно було ухвалено, скажімо так, "підкилимно", без обговорення у фаховому середовищі. ми вважаємо, що воно не на користь справі, а навпаки, проти інтересів спортивної сфери, проти інтересів тої справи, яку виконує… тої місії і функції, які виконує В статуті передбачено, що він займається відбором талановитої молоді, юнаків і дівчат з різних куточків України, і створенням умов для них, для зростання у спорті, для досягнення великих успіхів. А приєднання до університету, який має інші завдання, освітні і наукові, може призвести до негативних наслідків для коледжу, для виконання прямих його функцій. І ми дотепер сподіваємося, що в Міністерстві освіти і науки України нас почують. Ми просили створити робочу групу для того, щоб обговорити у фаховому середовищі це питання. На жаль, робоча група утворилась з іншої теми, скажімо так, і ми поки що в очікуванні, у сподіванні, що нас почують. Паралельно ми підготували законопроект, додатково хочу підтримати тих колег, які звертають увагу на необхідність реалістичними бути в заявах щодо лікування людей від COVID. В нас теж є такі проблеми, коли люди чують з екранів одне, а реалії зовсім інші, реально не мають можливості отримати допомогу безкоштовну для боротьби з цією підступною хворобою. Надіюсь, що і міністр буде відповідальніше ставитися до своїх слів, тому що і відповідаючи мені, він говорив, що все… Дякую. Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина", голова Спілки власників житла України. Шановні українці, шановні депутати, шановна президія! Тема мого виступу – це інформація суспільства про подання в Конституційний Суд від групи депутатів Верховної Ради у кількості 50 осіб конституційного подання стосовно законності і конституційності такого органу, як Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Це подання готувалося давно, ще до початку цієї кризи в роботі Конституційного Суду. Ми розуміємо, що це подання розглядається не в один день, але ми сподіваємося, що Конституційний Суд виконає свій обов'язок і дасть відповідь суспільству, що це за орган - Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, на підставі яких законів він існує, на підставі яких таких законів ми з вами утримуємо за рахунок тарифів величезний орган, який сьогодні, по суті, повною своєю бездіяльністю доводить до колапсу сферу енергетики, сферу житлово-комунальних послуг. Нещодавно я провів виборчу кампанію в місті Києві. До речі, я ще чинний кандидат на посаду міського голови. Не було зустрічі, на якій би мені не задавали кияни, а це стосується будь-якого міста в Україні, одного і того ж самого питання: скажіть, будь ласка, хто нам призначає ці тарифи? Скажіть, будь ласка, де ми можемо захистити свої права? Скажіть, будь ласка, чому нам виставляють морозні коефіцієнти? Чому нам виставляють якісь незрозумілі платіжки? Куди нам скаржитися, коли платіжки не відповідають обліку? Куди нам скаржитися, коли ми не можемо нікуди достукатися? Шановні українці, цей орган є, він називається Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Рік тому в своєму інтерв'ю зі спортивної доріжки пан Президент чітко на всю країну сказав, що що влада знає, як знизити тарифи на тепло вдвічі, дивіться цитату. Я хочу з'ясувати: а що це за орган? І хто має відповідати за те, що ця обіцянка Президента не була виконана? Тому, які питання ми задаємо Конституційному Суду? Перше. Чому раптом указами Президента було призначено 7 членів Національної комісії: 4 – нинішнього Президента, 3 – попереднього. Друге. На якій підставі Президент впливає на ротацію цього органу і впливає, по суті справи, на його якісний і кількісний склад? І третє. На якій підставі тимчасові члени комісії отримали право, по суті, на 6 років робити те, що вони сьогодні роблять? Я думаю, що найближчим часом суспільство зрозуміє, що це за орган, і зрозуміє те, що цей орган сьогодні не є легітимним, і ми, депутати, разом з вами будемо мусити швидко привести чинні закони до конституційного способу. Дякуємо. Дмитро Кисилевський запрошується, фракція "Слуга народу". Будь ласка, пане Дмитро. Дмитро Кисилевський, місто Дніпро. Шановні колеги! Шановні українські громадяни! Чи може держава забезпечити зростання зарплат і пенсій, нічого не виробляючи і проживаючи від кредиту до кредиту? Звичайно, ні, не може. Щоб зростав добробут громадян і щоб місцеві бюджети мали кошти на нові дороги, школи і парки, країна має щось виробляти, створювати додану вартість, повинна розвивати власну економіку і давати роботу своїм громадянам у своїй країні. Я і мої колеги по економічному комітету подали цілий пакет правок до Державного бюджету, покликаних створити реальні стимули для розвитку української економіки і промисловості. На жаль, урядом вони були проігноровані. До другого читання бюджету ще є шанс повернутися до здорового глузду і запланувати в бюджеті позиції для розвитку економіки і промисловості. Однією з таких позицій є забезпечення фінансування Експортно-кредитного агентства. Це установа, яка покликана надавати українським експортерам страхування і кредитування експортних операцій. Як це працює? Коли український, скажімо, суднобудівний завод хоче продати вироблене в Україні судно, він приходить до замовника і каже: "Ось судно. Купуй, будь ласка". І замовнику треба самостійно шукати кредит. А іноземні конкуренти приходять до замовника разом зі своїм експортно-кредитним агентством і пропонують замовнику і судно, і вигідний кредит. І, звичайно, замовник купує судно не у наших виробників, а у іноземних конкурентів. Відповідно український завод звільняє своїх працівників, а іноземний наймає, у тому числі наших українських громадян, які через відсутність роботи в своїй країні повинні шукати собі роботу за кордоном. Експортно-кредитне агентство – це спосіб, яким держава допомагає своїм експортерам продавати товари і іноземним замовникам. Це інструмент підтримки не будь-якого експорту взагалі, а високотехнологічних товарів, перш за все машинобудування. На сьогодні українське ЕКА максимально наближене до запуску, але уряд, схоже, мріє лише про нові кредити, а не про розвиток промисловості. На Експортно-кредитне агентство в бюджеті передбачено нуль, а пропонувалось 1,8 мільярда гривень. Для порівняння, німецьке Експортно-кредитне агентство Hermes має капіталізацію 5,2 мільярда євро. Усі розвинені країни мають і активно використовують такі агентства, ну а ми - навіть соромно казати. Водночас моделювання ефекту повноцінного запуску ЕКА свідчить про великий позитивний ефект від його запуску наступні 5 років. Це зростання ВВП на додаткові 8 експорту на 67 відсотків, тобто експорт на 10 відсотків щороку зможе зростати, інвестиції майже на 18 мільярдів доларів, і створення близько 60 тисяч нових робочих місць. Запуск ЕКА - це розвиток реального сектору економіки, це стимулювання високотехнологічного експорту, це робота для українських громадян в нашій країні. Дякую. До слова запрошується Павло Мельник, фракція "Слуга народу". Будь ласка. Шановні головуючі, шановні колеги, дорогі українці! Вкотре хочу звернути вашу увагу щодо проблеми відсутності повного покриття ефірним сигналом Т2 на території Запорізької області. Реальне покриття в Запорізькому регіоні знаходиться зараз на рівні 65 відсотків, у Приморському районі, наприклад, лише 30 відсотків, а у місті Токмак та місті Приморськ відсутнє майже повністю. Така ситуація негативно впливає на рівень інформування населення цих районів про ситуацію в країні та створює масу незручностей, також надає можливість для телевізійних каналів країни-агресора здійснювати мовлення на території Запорізької області, що безпосередньо межує з зоною проведення Операції об'єднаних сил. Стосовно вирішення зазначеної проблеми ще з вересня 2019 року мною спрямовано велику кількість депутатських запитів до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, а також до Кабінету Міністрів України. Відповідно до отриманих відповідей, що надійшли від Міністерства цифрової трансформації України та Нацради з питань телебачення і радіомовлення, на сьогодні вже здійснюються заходи щодо подальшої розбудови державного мультиплексу МХ-7, а на території Запорізької області передбачається встановлюється 8 потужних цифрових передавачів. Зазначу, що це питання неодноразово мною було обговорено на зустрічах в Міністерстві цифрової трансформації України та в Міністерстві культури та інформаційної політики. Питання відсутності повного покриття ефірного сигналу Т2 та кодування українських телеканалів отримало належну реакцію Президента України Володимира Зеленського. Президент поставив чіткі терміни провайдеру ефірного цифрового телебачення "ЗЕОНБУД" щодо вжиття заходів для розширення покриття цифровим телебаченням на території держави та полегшити доступ населення до Проте через епідемію коронавірусу, на жаль, проект було відтерміновано. Хочу звернутися до національного провайдера ефірного цифрового телебачення "ЗЕОНБУД" розширити потужність віщання мінімум у два рази, що, за нашими розрахунками, дозволить розширити зону покриття та розповсюдження сигналу Т2 у Запорізькій області. Звертаюсь до Міністерства культури та інформаційної політики, до Міністерства цифрової трансформації України та до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення стосовно якнайскорішого вирішення питання низького покриття ефірним сигналом Т2 у Запорізькій області, особливо у Приморському районі Запорізької області та у місті Токмак і в місті Приморськ. Цей виступ вважаю офіційним зверненням. Дякую. ГОЛОВУЮЧА. Дякуємо. До слова запрошується Кирилл Нестеренко, фракція "Слуга народу". Відмовляється. Переходить тоді слово до пана Михайла Цимбалюка, фракція "Батьківщина". Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України! Я хочу загострити увагу роботи уряду на трьох питаннях. Перше. Колега по фракції пан Волинець говорив про заборгованість шахтарських колективів по зарплаті, зокрема на "Львіввугіллі" заборгованість зарплати шахтарям зросла знову до 300 мільйонів гривень. Цей уряд, як і більшість попередніх, не демонструє взагалі програми реформування вугільної галузі. Друге. Тут виступаючі попередні говорили про проблему діяльності уряду і органів місцевої влади по протидії COVID-19. Нині віце-спікер пані Кондратюк задала Прем’єру чітке питання стосовно тестування. Відповідь, як на мене, була нефахова, і ми не почули сьогодні, а як уряд виконує постанову Верховної Ради України, яка була тут проголосована більшістю сесійної зали, більше 300 голосів, 20 жовтня цього року. Прем’єр відповів коротко: "Ця програма в роботі". Вибачте, нині ми в областях, в районах відчуваємо, як непросто громадянам не те, що лікуватися, а потрапити для тестування або для стаціонарного лікування в в заклади охорони здоров'я. Я погоджуюся з тим, що слід спочатку обладнати діючі лікарняні заклади додатковими ліжками, підведенням до них кисню, а потім вже розвертати інші заклади для лікування хворих, які до цього не пристосовані. Третє питання. Пройшли місцеві вибори, обрали депутатів до об'єднаних територіальних громад, новостворених районних рад і обласних рад. А яким законодавством будуть керуватись новообрані депутати районних рад? Міністерство регіонального розвитку спромоглося цього тижня подати один законопроект, який відрегульовує частину виникнувших проблем. Але є та тема: а на який баланс будуть передаватися саме заклади лікування, тобто охорони здоров'я, які не зможе фінансувати об'єднана новостворена громада? На який бюджет будуть передаватися заклади культури, спорту і інші? На ці всі питання слід дати відповіді в цій залі, а ініціативу має проявити насамперед Міністерство регіонального розвитку. Дякую.

кількість хворих стрімко зростає. Щодня в Україні фіксують нові антирекорди. Тому дуже важливо, щоб влада всіх рівнів об'єднала зусилля для облаштування додаткових ліжко-місць в лікарнях. Зараз не можна мірятись, хто кому винен, і сперечатись про повноваження. Ціна питання – життя людей. На сьогодні це спільна відповідальність як і органів місцевого самоврядування, місцевих адміністрацій, так і уряду. На початку жовтня з державного бюджету було виділено 571 мільйон гривень субвенцій місцевим бюджетам для забезпечення подачі кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. У Вінницькій області на сьогодні завантаженість ліжок, хворих на COVID та з підозрою, становить 64 відсотки. Але якщо така динаміка захворюваності продовжиться, вже зараз вкрай необхідно мобілізувати койко-місця, в тому числі за рахунок районних, місцевих та обласних лікарень. Сьогодні не може йти мова про розгортання госпіталей на стадіоні. Уряду потрібно проаналізувати наявність фінансів та забезпечити ковідними пакетами усі лікарні, які подаються додатково до переліку. На сьогодні зібрані від областей додаткові потреби на забезпечення киснем лікарні. І, безумовно, уряд повинен профінансувати профінансувати за кошти з ковідного фонду, бо органи місцевого самоврядування та місцеві адміністрації самотужки не справляться. У Вінницькій області 21 лікарня, яка підписала угоду з Національною службою здоров'я на надання по лікуванню хворих на COVID. Пацієнти мають бути забезпечені всім необхідним, адже медзаклади напряму отримують кошти з Національної служби здоров'я України. В ковідних пакетах передбачені витрати на ліки і медичні вироби для пацієнтів та надбавки для медичного персоналу. Суми немалі: на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, від 45 тисяч гривень. для пацієнта лікування безкоштовне. Тому пацієнтам не повинні писати списки ліків і відправляти родичів в аптеку. Коронавірус – це "другий фронт". Важливо всім об'єднатись, щоб зберегти життя людей і захистити наших медиків.